Има кворум. Откривам заседанието. Ще Ви запозная с новопостъпилите питания за периода от 8 февруари до 14 февруари 2019 г. Постъпило е питане от: - народния представител Дора Янкова към Красен Кралев – министър на младежта и спорта, относно осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари; - народния представител Дора Янкова към Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно подобряване на безопасността на общинските пътища и осигуряване на условия за модерна общинска пътна мрежа. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари; - народния представител Антон Кутев и Петър Витанов към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно политиката на българското правителство за гарантиране сигурността на България в контекста на излизане от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие на САЩ и Русия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 февруари 2019 г.

Ибрямов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Пенчо Милков и Георги Стоилов; - министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, на въпрос от народния представител Пенчо Милков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Десислава Гушева; Гушева; - министъра на здравеопазването – Кирил Ананиев, на въпрос от народния представител Десислава Костадинова; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Радостин Танев;

Гьоков; - министъра на труда и социалната политика – Бисер Петков, на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на финансите – Владислав Горанов, на четири въпроса от народните представители Георги Гьоков и Донка Симеонова;

Клисурска; - министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, на въпрос от народния представител Николай Тишев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Николай Тишев и Тодор Байчев; Байчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Георги Търновалийски и Манол Генов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Николай Иванов и Иван Генов;

Антонов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Иван Ибришимов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Даниел Йорданов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Иван Ченчев и Радослав Стойчев; Стойчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Манол Генов;

Мирчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народните представители Весела Лечева и Валентин Ламбев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Александър Симов; Симов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова, на въпрос от народния представител Дора Янкова; Дора Янкова; - министъра на финансите – Владислав Горанов, на въпрос от народния представител Спас Панчев.

Поради тази причина Ви молим да извикате тук заместник-министъра, който отговоря за този ресор, за да може все пак да има ефект от разискването и да има човек – компетентен и овластен, който да може да ни отговаря компетентно. Благодаря Ви. Проданов. (Реплика от ГЕРБ: „Процедура!“) Ще Ви дам думата за процедура, уважаеми господин Ненков. Министър Аврамова ще отговори на въпросите достатъчно компетентно. Считам, че дали заместник-министър Нанков ще бъде в залата е лично решение на министър Аврамова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не знам дали мога да направя обратна процедура, или по начина на водене... Господин Председател, не може да позволявате народен представител по този начин да обижда една институция. Тук е министър Аврамова и аргумент с това, че едва ли не никой не може да му отговори компетентно, мисля, че не подхожда на нивото на Народното събрание и по този начин да обиждаме някак си институциите. Тук има избран надлежно по съответния ред с мнозинство министър, който аз съм сигурен, че ще отговори изключително адекватно на Вашите въпроси. Не мисля, че отсега трябва да търсите извинение, затова че днес предизвиквате дебат за нещо, което

Миналия петък госпожа министърката не отговори на нашите въпроси и затова искаме ресорния заместник-министър, който да може да отговори. В крайна сметка това е за целите на дебата

правилниците и законите част в цялата пленарна зала – нямам предвид само една част! Уважаеми господин Председател, обръщам Ви внимание, че парламентарният контрол се отнася за министрите.

Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Вече чухте мнението ми по въпроса. Продължаваме с разискванията във връзка с питането от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев. На питането от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев е отговорено в заседанието на 8 февруари, петък, като на същото заседание 59 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. контрол. Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 8 февруари, петък – внесени, и втори Проект за решение от 7 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 14 февруари, четвъртък, и е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид. Има два внесени проекта, както стана ясно. Първият е Проект за решение, внесен от 59 народни представители от парламентарната група „БСП за България“ с № 954-00-4 от 8 февруари и е регистриран в 12,11 ч. И вторият Проект за решение е внесен от 7 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ с № 954-02-4 от 14 февруари 2019 г., регистриран в 9,22 ч. Ще напомня Ще напомня времето за разпределение, но всъщност кой от парламентарната група на „БСП за България“ ще представи предложението и Проекта за решение? Господин Данчев, имате думата. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! По закон Електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа трябваше да влезе в сила на 1 януари тази година. Но стана ясно, че има проблеми със сайта, мобилното приложение, наличието на пунктове за самообслужване по бензиностанции и гранични пунктове, както и изобщо проверката дали автомобилът има винетка от страна на полицията. С две думи – пълен хаос. Експертите от АПИ се оправдаха, че системата е нова, сложна и е нормално нещата да не се случват за миг. Интересно е, че сложната система, която е нова, е била уж тествана от месец август 2018-а до 17 декември 2018 г. и АПИ е имала повече от четири месеца да се подготви за старта на системата. Разбира се, не е ясно какво точно са включвали тези тестове. След като от 1 януари електронната винетка официално влезе в сила, стана ясно, че тя е, меко казано, трудна за закупуване. Потребителите имаха проблеми с купуването на винетка от приложението или сайта, а повечето проверени терминали за самотаксуване на бензиностанции не работеха или просто липсваха. От граничните пунктове само на Капитан Андреево имаше един терминал. Няма как да не отбележим, че преди няколко дни в медиите изтече информация, според която АПИ сама е саботирала процеса на разпространение на електронни винетки и е предизвикала хаос със закупуването, като в края на 2018 г., малко преди Коледните и Новогодишните празници, е разпоредила спиране на монтажа на терминалите. Конвертирането на хартиени винетки в електронни беше спряно още на 3 януари тази година и от тогава досега не работи. Защо в система за десетки милиони левове не бяха предвидени елементарни проверки за допустимост на въвежданите данни така и не стана ясно. За сметка на това бяха обвинени – цитирам: „недобросъвестните български граждани“. Още по-неясен остана въпросът как се гарантира, че въвежданият срок на валидност на хартиената винетка, която бива превръщана в електронна, е коректен и отговаря на този, който е бил отбелязан на хартиената винетка. Оказа се, че и „Пътна полиция“, която има право да санкционира водачите, които нямат валидна винетка, всъщност не може да разбере дали шофьорът изобщо притежава винетка, защото полицаите нямат достъп до системата на АПИ. В тази връзка Националното тол управление и „Пътна полиция“ продължават и към днешна дата да извършват съвместни проверки. Когато системата за електронни винетки започва да създава проблеми, гражданите се опитваха да се свържат с АПИ, но безуспешно. Посоченият телефон за контакти в сайта за купуване на винетки bgtoll.bg всъщност беше същият като този за актуалната пътна обстановка. Заради тези и други проблеми последваха и няколко оставки в АПИ, начело с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Светослав Глосов. Освен него с постовете си се разделиха двама ръководители в АПИ и един от съветниците на регионалния министър. Като член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе освободен и Веселин Давидов, който отговаряше за електронната система за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа. Между другото, едва преди няколко дни – на 6 февруари, Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила конкурс за нов началник на Националното тол управление – звеното, което отговаря за всички услуги, свързани с електронните винетки и тол системата. Това е точно един месец, след като премиерът Бойко Борисов поиска оставката на бившия шеф Антон Антонов. Промени ли се нещо от това? Категорично не! Защото пороците на системата бяха заложени още при самото възлагане на поръчката, защото заданието за поръчката беше изработено без без нормативен регламент, а необходимите законови промени бяха напаснати по вече практически изработената електронна система. Освен това, въпреки направеното от „БСП за България“ предложение, управляващите отказаха да конституират предписаното и от Световната банка държавно предприятие със специална цел, което да изпълнява дейностите по електронното пътно таксуване. По време на хаоса с електронните винетки в първите дни на новата година се разбра, че фирмата изпълнител „Капш трафик солюшънс“, които изграждат системата за за електронни винетки и тол системата, не са отговаряли за изграждането на злополучния сайт bgtoll.bg. Очевидно според възложителите на поръчката за изграждането на тол системата, когато даваш 150 млн. лв. за една електронна система, не е необходимо да получиш срещу тях и сайт, през който да извършваш събирането на електронните пътни такси. Всъщност тук трябва да се отбележи, че в препоръките, дадени в разработената стратегия и бизнес модел от Световната банка относно внедряване на електронната система за електронно събиране на пътни такси ясно е казано, че за продажба на електронни винетки не е целесъобразно да се използва пазарно ориентиран национален доставчик на услуги, а тази продажба следва да се извършва само от АПИ. Въпреки тази препоръка, направена в скъпо платения от МРРБ доклад, АПИ очевидно е пропуснала в обхвата на обществената поръчка да заложи създаването на софтуер, който може да се използва от потенциални дистрибутори, които да продават електронни винетки и да приемат плащания в брой. В този смисъл сега вече е ясно защо се появяват и посредници при продажбата на електронни винетки. Тук обръщам внимание, че още на 27 юли 2018 г. членовете на Регионалната комисия от парламентарната група на „БСП за България“ са поискали копие от Договора за изграждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над три тона тол и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до три тона и половина – електронна винетка и включената в нея европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние, както и на анекса към този договор. Но така и до ден-днешен не получихме достъп до него, забележете, дори и в Секретната секция на Народното събрание. По-късно научихме, че договорът и анексът към него се пазят в тайна, защото очевидно в тях има информация, която за пореден път показва порочността на модела на възлагане и управление на обществените поръчки. Научихме, че с промени в договора за тол система и електронна винетка отпадат редица съществени дейности от проекта. Анексът предпоставя отпадането на съществени дейности като изграждане изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове. Тук се надяваме госпожа Аврамова да ни отговори: в каква връзка тези оптични връзки изобщо са били включени в първоначалния обхват на поръчката? Изграждане на седем вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиса, дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320. Припомням, че по време на питането, което направихме с господин Свиленски миналата седмица, така и не получихме отговор от госпожа Аврамова: колко рамки ще бъдат използвани реално за тол системата и колко са узаконените по Закона за устройство на територията. Следва да се отбележи, че според медийни публикации изброените по-горе отпадъчни дейности са сред скъпите за изпълнителя – австрийският консорциум „Капш трафик солюшънс“. Въпреки тяхното отпадане стойността на договора е останала непроменена, а именно близо 180 млн. лв. Всичко казано дотук кореспондира с логичния въпрос, отношение по който няма как да не вземат и възложителите на поръчката за изработване на тол системата, а именно: имало ли е натиск към изпълнителя на поръчката при изграждане на системата да използва и конкретни подизпълнители? Изключително важен въпрос, който се поставя от всички заинтересовани страни, в това число автомобилни превозвачи и от представители на товарните превози, е: кога ще бъде представена тарифата за пътни такси, така че тези превозвачи да могат да се подготвят за предстоящите промени? Подлагането на тази тарифа на обществено обсъждане е ключов момент от комуникационната политика при въвеждането на новата система за пътни такси, от чийто успех до голяма степен зависи и успешното правоприлагане на новата електронна система В този смисъл в името на прозрачността и ефективното разходване на публични средства от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам на Народното събрание да вземе следното: 1. Създава временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед по възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на Електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Комисията да е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие два месеца. 2. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечно да представя в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление доклад за напредъка и резултатите по

Уважаеми господин Ненков, моля да представите предложението за решение и мотивите от вносителите. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, госпожо Министър, аз ще започна с представянето от нашата група на Проекта за решение и после ще се опитам в рамките на следващите минути да обоснова защо нашето предложение считаме, че е по-разумно, по-добро, по-имащо за цел изсветляване на някакъв… по-скоро в по-добра връзка между гражданите и това, което се случва с въвеждането на електронната система, отколкото на колегите от БСП, където считам, че се търси политически ефект с някакво с някакво обвинение, че едва ли не нещо тайно, скрито се прави. Създаването на някаква анкетна комисия, в която, видите ли, експертите от БСП по обществени поръчки ще разследват какво се е случило по тази обществена поръчка, при положение че има достатъчно контролни органи, които следят това нещо дали е правомерно извършено или не. Съответно с колегите от моята парламентарна група сме предложили алтернативно решение, надявам се и колегите от БСП да го подкрепят: „РЕШЕНИЕ 1. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представи информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройството и местното самоуправление. 2. В срок до 31 март 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде обществен консултативен съвет по въвеждане на електронна система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.“ Безспорно, колеги, въвеждането на една такава електронна система мога да го охарактеризирам единствено като много сериозна реформа в пътния сектор, която се чака от много години. И никога – и когато сме приемали Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата, и аз самия, никога не сме изразявали становище, че, видите ли, от 1 януари всичко стартира перфектно, няма да има проблеми. Няма как това нещо да се случи обаче на практика. Винаги, когато става въпрос за реформа, особено за такъв тежък сектор на нашата икономика, безспорно е свързано със своите технически проблеми.

означава, че са се произвели толкова коли и се движат по пътищата, а означава, че толкова повече хора са си купили винетки. Следователно и контролът е по-добър. Самото им усещане, че няма как да прескочат закона, означава, че ги е стимулирало да купят повече винетки.

В момента към днешна дата имаме абсолютно работеща електронна система за купуване на винетки. Трябва да Ви кажа, че буквално преди една седмица имах възможност да пътувам, понеже минах през Австрия и Словения

Вижте, колеги, да не влизам в излишен диалог, но е факт, че трябва да се гордеем с това нещо, като сте имали възможност да пътувате и да видите. Всъщност ние можехме да изберем някакъв много по-елементарен вариант

освен работещи електронни винетки, все още има хора, които използват своите стари хартиени винетки, те важат до датата, за която са ги закупили. Следователно от 16 август започва една нова много трудна електронна система за отчитане на тол на тол за големите тежкотоварни превозни средства. Разбира се, че и там най-вероятно ще има своите проблеми, защото това е една жива система. Тя се нуждае от много работа – изчистване на софтуера, изчистване на технически грешки, обучение на екип, защото и това също също беше една от пречките, за да може всичко да тръгне гладко още от 1 януари. Но, пак казвам, в момента имаме работеща система и не виждам къде трябва да търсим някакъв проблем. Категорично се противопоставям на създаването на анкетна комисия, която да разследва – какво? Не разбрах! Да разследва едва ли не обществената поръчка. Защо да разследва обществената поръчка? Къде виждате там проблем? Къде видяхте там проблем? Къде виждате проблем, при положение че две години самата процедура се движи между КЗК, между ВАС… …достатъчно институции, достатъчно компетентни органи са имали отношение по тази поръчка и, видите ли, депутатите от БСП, независимо че има по двама от всяка парламентарна група – хайде, да не Ви квалифицирам само Вас, но ние, нали, като великите експерти по обществените поръчки ще преценим какво, защо и как тази обществена поръчка е проведена, дали е законосъобразна. Извинявам се, но това е несериозно. Това е абсолютна намеса в работата на други институции. Ако имате някакъв сигнал – ние винаги това сме казвали, ако имате някакъв сигнал, нещо, което Ви притеснява, не е работа на парламента да играе на някакъв съдник или някаква съдебна инстанция, която да решава дали някой е прав, или е крив. Намирам във Вашето желание с този Проект за решение единствено и само търсене на някакъв политически дивидент чрез предизвикване на скандал, и то точно скандал, където не мисля, че има някакъв проблем. Да, технически проблеми винаги могат да съществуват, но реално друг проблем няма. Самият факт, че в момента Вие може да си купите електронна винетка; самият факт, че Вашите хартиени винетки все още важат; самият факт, че на ден повече от 1500 автомобила се проверяват – вече има назначен достатъчен брой служители, които са обучени и с така наречената тол полиция и могат да Ви спрат; самият факт, че имаме продадени 442 хиляди повече винетки, означава, че сме на прав път. Аз неслучайно казах, въпреки че във Вас това предизвика някакъв странен смях, защото не съм чул някакво алтернативно предложение от Вас. Защото никога не съм чул алтернативно предложение на това, което е тръгнало да прави правителството. Най-лесното е да критикуваш, то винаги е хубаво и може би носи някакъв позитив със себе си, но когато не даваш алтернатива, това означава, че ти не си подготвен и нямаш алтернативен вариант.

и тежкотоварните автомобили по справедлив начин, така че България да не губи. В момента реално губим. И колкото повече отлагаме, толкова повече губим, защото 70% от приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента – до 1 януари, хайде така да кажем, идват от леките автомобили. Това е абсолютно сгрешена практика и много назад в годините ние е трябвало да пристъпим към това нещо. И вместо тук да търсим някакъв общ консенсус, аз се надявам дебатът да бъде наистина конструктивен в това какво ние нещо сме сгрешили като политики и какво можем да изчистим оттук нататък, а не просто да си хвърляме някакви обвинения с абсолютно ясната цел да бламираме работата на институциите. Защото това, което правим в момента, е бламиране работата на институциите.

Въпреки че, да, хубаво е да има публичност – ние затова сме предложили да има и такъв обществен съвет към министъра, който да включва браншови организации, съответните институции, които имат отношение по въвеждането на тази електронна система, за да има повече публичност, повече информираност. Да, отчитаме може би като някакъв пропуск това, че трябва да има повече информираност на гражданите, но просто ей така хвърлени в пространството обвинения не мисля, че е полезно. Напротив, тук трябва да е темата, около която да се обединяваме абсолютно всички, без изключения. Защото в момента основният минус идва от международния трафик, от който държавата вместо да прибира тези пари и да може да си направи своята пътна инфраструктура,

Колеги, ще Ви напомня разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 5, ал. 2 от Правилника: парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 19 минути, парламентарната група на „БСП за България“ – 16 минути, „Обединени патриоти“ – 8 минути, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – 7 минути, парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – 5 минути, и нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути. Моля всички, които се изказват, да спазват Правилника, да не се отклоняват от темата – ще прилагам разпоредбите на чл. 57 от Правилника. Моля да се включвате във времето, определено за изказвания. Ще предупреждавам за изтичане на времето – 5 секунди, за да можете да завършите изказването и мисълта си, но няма да позволявам надвишаване на времето. Благодаря Ви. Имате думата за изказване, уважаеми господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Прав е господин Ненков, че трети или четвърти път занимаваме българското Народно събрание и българското общество с проблемите на тол системата.

не? Защото от АПИ са ги изнудвали, не са ги изнудвали от медиите. Имало ли е в поръчката намалени дейности? Имало ли е, или не е имало? Имало ли е 200 метра оптичен кабел, който след това не е бил необходим? Някой отговори ли на този въпрос? Имало ли е заповед от АПИ една седмица преди 31 декември 2018 г. да спре монтажа на тол апаратите, които направиха този хаос, който и Вие оценихте в началото на годината? Пак няма отговор! Поради тази причина, господин Ненков, ние искаме комисия, която не да разследва – не да разследва! – прочетете,

по провеждането на процедурата и след това по изпълнението и по стартирането. И това е в интерес на всички български граждани, включително и на Вас. Обвинявате, че БСП няма предложение. Напротив, във всички тук гледания на законите, които предлагахте Вие, а не те – където им е работата, те затова сега не могат да отговарят, защото не знаят за какво става въпрос. Защото Вие предлагахте законите. Нали така? А те стояха и гледаха, а сега ги карате да правят нещо, което не знаят как да направят, и не могат и да отговорят. По тази причина искаме тази комисия да види какви проблеми има. Може да има проблеми в законодателството. Да, предложихме Ви държавно управление. Тогава нямаше да я има тази фирма със 7% комисиона. Защо го премълчавате? Досега с хартиените винетки – тези, смешните, от които се притеснявате много и се срамувате като българин, при същите тези винетки бяха 4,5% в най-скъпата комисиона, която е плащана на разпространителите. А сега с електронна система, 200 млн. лв., всичко модерно, европейско, да се гордеем всички – 7,5%. И това е началото! Ще има сигурно и още. Преди по улиците, по пътищата проверка само от „Пътна полиция“, един-двама полицаи. В момента стоят по осем човека като някаква хайка за не знам какво – двама от тол полиция, двама от ДАИ, двама от МВР, защото не знаят какво да правят!

20 пъти досега можеше да ги извика тези хора и да им каже: „От тази дата цената на винетката ще бъде 20 стотинки на километър, 30 стотинки на километър, обхватът ще бъде този и този“. Днес сме 15 февруари 2019 г. и никой в тази държава не знае каква е цената на километър пробег. Някой знае ли от Вас? Тези хора имат бизнес. Вие веднъж им съсипахте бизнеса – на превозвачите, като не им давате субсидиите за труднодостъпни райони, сега ще ги натоварите втори път, без да знаят с колко. И искате нещата в държавата да вървят!? Затова предлагаме две неща:

депутати, този месец направихме първо, второ, трето, а предстои да се направи през следващия месец това.“ Те досега не са давали отчет на никой за нищо! Идва тук госпожа министърката – стои, чете си, пише си, заседанието приключва, дебатът приключва, тя става и си отива, нито отговаря. Така приехме и Закона – със същото мълчание. Ако си спомняте, няколко пъти я помолих да излезе и да каже подкрепя или не подкрепя текстовете. Министерският съвет и Министерството ги няма! Тях това не ги интересува. Тях ги интересува единствено обществената поръчка – 200-те милиона, каквото може да се договори – да се договори, а оттам нататък дали ще се случи, дали няма да се случи, това няма абсолютно никакво значение. Важното е парите да бъдат изконсумирани и насочени в правилните хора с правилните комисиони от 7% и нагоре, и ако може да махнем някоя дейност, за да не се претовари изпълнителят, някое по-малко кабелче да сложи, по-малко рамки. Попитах: тези рамки, на които трябва да се слагат камерите на тази тол система, законни ли са?

Тоест някой трябва да си свърши работата в тази държава. Затова нашето предложение е за тези две неща и аз наистина мисля, че предложението е разумно и би трябвало да бъде подкрепено. А обществен съвет може да си направи – във всяко време да си ги вика, и е добре да го има. За това няма нужда от решение на Народното събрание. Всеки един министър, който иска да поддържа комуникация с бранша, със заинтересованите институции, може да го направи. За какво ще го задължаваме ние?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

Обяснявах, че системата уж е била подложена на тест в продължение на повече от четири месеца. Всичките тези пропуски – липсата на кол център, недоставените автомати за самообслужване, проблемите, свързани с дистрибуцията, това, за което Вие говорихте, с ненужната фирма посредник, която събира гигантска комисиона, струват на държавата, господин Ненков, определена сума пари. Кой носи отговорност за тези пропуснати ползи на държавата? Да припомня ли, че суспендирахте Закона и действието на Закона, и отменихте налагането на санкции за 15 дни?

защото държавата е платила 20 млн. лв. за консултации от Световната банка. Вътре ясно е предписано, когато става въпрос за продажба на електронни винетки, че това изцяло е прерогатив на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че тези пропуски, това, за което говорим, струва на държавата пари. Кой носи отговорност за пропуснатите ползи?

Кажете ми къде, при положение че след 16 август ще има и европейски доставчици на електронна услуга – не само български, така сме ги записали в Закона и се надявам Вие да сте го чели задълбочено. Навсякъде това е практика, в целия свят, а отделно от това самата Агенция и в момента продава електронни винетки без посредници. Ако аз искам да си купя винетка през телефона, не минава през посредник, не минава през посредник до склада. Господин Данчев, Световната банка са консултанти, не са законодатели, а в крайна сметка ние сме органът, който решава как да бъде. Що се отнася до въпроса: защо все още не е направена такава държавна компания или някаква друга форма на отделяне? Защото, господин Данчев и господин Свиленски, се използваше капацитетът на Агенция „Пътна инфраструктура“, това, което го има в момента. Сигурен съм и може да го проверите в стенограмата, и преди сме го казвали: това несъмнено ще дойде – дали след една година, дали след повече, но със сигурност това рано или късно ще се случи. Недейте сега да преиначавате нещата и всичко, което тръгваме да правим, да го считате за нещо порочно. за тази комисия съм абсолютно против, защото Вие сте написали, че тя ще разследва всички обстоятелства около извършването на обществената поръчка, ама това не е работа на Народното събрание! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Друга реплика? Заповядайте, господин Ташков. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Още от становището на вносителя, а след това и думите на господин Свиленски, имах чувството, че ние сме забъркали една апокалиптична картина и живеем в някаква друга реалност. Аз също използвам винетка, движа се по българските пътища, моите приятели, семейство, колеги, родители и така нататък също ползват платените платените услуги по пътната мрежа, и от нито един човек аз не съм чул оплакване или някакво затруднение. Конвертирах си една винетка по електронен път, закупих си друга винетка от пощите – за една минута. В пътните управления се продават винетки. В Агенция „Пътна инфраструктура“ има продажба на винетки. Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ имат достатъчно голям потенциал, за да реагират на всички затруднения, които се случиха при първоначалното въвеждане на системата. Имайте предвид, че всяка всяка промяна или всяка реформа, както се изрази колегата, която е свързана с електроника, дава някакви затруднения в началото. Всичко това беше преодоляно. Имаме статистически данни и от тях се вижда ясно и отчетливо, че са продадени повече на брой винетки от миналата година – дали по електронен път, дали през гишетата на пощи, бензиностанции и терминали и така нататък. Това, което казахте за 7%, за 7%, ако си закупите винетка през сайта и ако отидете в Пътното управление, тези 7% ги няма, такава комисиона няма. Така че картината, която очертахте, не е реалистична, реалността е съвсем друга. Всички затруднения ще бъдат преодолени. ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ташков. Имате думата, уважаеми господин Свиленски, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Обикновено репликата е несъгласие с това, което съм казал. Радвам се, че никой от Вас не оспори нещата, които казах, и въпросите, които зададох.

от приложенията, където обаче комисиона е 7%, а там, където трябваше да бъде безплатно, без комисиона, имаше заповед от АПИ „не монтирайте тол апарати“, за да може хората да отидат на 7%. Това не го ли разбирате?

защото никой досега не каза, никъде в Закона, който приехме, никъде в Доклада на Световната банка, който обаче четете, както Ви изнася на Вас. Когато трябва да се дава летище София на концесия, Световната банка каза,

Къде Ви е държавното управление, държавната компания? Ето, заедно говорихме, казахте, че е хубаво нещо, а за два месеца някой предприе ли действия за създаване на тази държавна компания? Ами, прав е господин Данчев, като ми прави реплика през месец януари. Какъв е този тестов период, кога е стартирала системата? Никой не казва защо го обявявате този тестов период и кога ще стартира системата. Сега чувам – 2020 г. От 19 август пак ли ще е

Виновни са там, където стояха безучастно, в Министерския съвет, където министър председателят гледаше отвисоко цялата ситуация и мислеше, че тол системата ще стане от само себе си. Няма как да стане от само себе си! Сто пъти Ви казах от тази трибуна, че Ви подкрепяме за тази инициатива и сто пъти ще Ви кажа, че няма да Ви подкрепим, когато искате да крадете от тази система, а Вие го правите непрекъснато.

Кажете ни какво казах: че крадете от поръчките. Това да не би да е някаква тайна? Прочетете Доклада на Американския сенат, където се казва, че сме на първо място по корупция в обществените поръчки. В обществените поръчки! (Шум и

Господин Ерменков, искахте думата по начина на водене, заповядайте. Уважаеми господин Председател, от вчера прави впечатление, че седите отзад на председателското място и се държите като човек, който някак си прави разлика между това какво се изказва отляво, какво се говори отдясно. Когато отдясно се нарушава процедурата по начина на водене и се правят изказвания, реплики, дуплики или както искате го наречете, но няма нищо общо с Вас, Вие седите и мълчите, и някъде на минута и 45 секунди започвате лекичко да намеквате, че е хубаво колегите да се върнат към процедура, която са взели. Когато някой от нас стане и се опита да Ви обясни къде сте сбъркали и какво сте направили, Вие или не вземате отношение, седейки в позата на полубожество горе,

Очевидно на колегите от БСП само обществени поръчки, кражби и злоупотреби са им в главите. За всеки един въпрос, който поставихте преди малко, има публична информация и е достатъчно да отворите необходимите сайтове, за да я получите. Тъй като очевидно за Вас това е много трудна дейност, сега ще Ви дам отговора на тези въпроси, които Вие поставихте. На първо място, дали е била изнудвана фирмата за използване на подизпълнители? Явно това е някакъв прийом, който Вие добре го владеете. Ако имате такава информация, имате щатен разследващ журналист на тема „Магистрали“, обърнете се към него и той ще разследва, ще даде цялата информация, която е необходима, ще се обърне към който трябва, използвайте. Имена няма да казвам, за да няма възможност за лично обяснение. Дали рамките са законни? Разбира се, колеги, че са законни. Не знам при Вас как стои въпросът с незаконното строителство, но при нас не стои,

разрешение за строеж № 33 от 15 май 2015 г. – още 100 броя, отново издадено от МРРБ.

от Българската петролна асоциация за временно спиране на дейностите по бензиностанциите, по техните обекти, но е отказано такова искане. Това е информацията, която Вие не дочитате докрай. По отношение на 7-те процента, които толкова Ви притесняват. Колеги, в тези 7% са включени всички необходими разходи за първоначална инвестиция, монтаж, настройка, доставка, всичко, което е необходимо, за да работи системата. Те не са комисиона, не са печалба, те са част от разхода. Така че, колеги, моля Ви, не злоупотребявайте. Ако Вие имате навика да работите без разрешение за строеж, да работите с опорочени обществени поръчки, при нас този въпрос не стои. Всичко е публично, отворете сайта и го погледнете. (Ръкопляскания Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков. Реплики? Реплика – имате думата, уважаеми господин Бонев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаеми колега Шишков, изредихте 120 строителни разрешения, издадени от общините. Сега да обясня подредбата и необходимостта от въвеждане в експлоатация на тези рамки. Това, че са законно разрешени, да, може би е факт, може би. Ние не знаем, имаме някаква информация, която Вие давате и казвате, че е публична. Въвеждането в експлоатация гарантира за тези рамки, че те могат да поемат технологичните натоварвания на евентуално бъдещата система. Оттук произтичат още няколко въпроса. Първо, тези рамки ще се използват ли от тол системата? Колко от тях ще се използват. Имат ли необходимата носимоспособност? Гарантират ли безопасното ползване и преминаване по тях? Кой и как ще ни гарантира това нещо, или имаме рамки, направени преди 5 години, за които са изтекли гаранционни срокове? Другото, на което Ви обръщам внимание. Автомагистралите на територията на Република България съгласно действащото ни законодателство са първа категория. Първа категория са и всички съоръжения по тези автомагистрали, тоест рамките носят категорията на обектите. И ако по някакъв начин законът се заобикаля с разрешения за поставяне или под каквато и да е друга форма, това не оправдава необходимостта тези същите рамки да са изпълнени съгласно българското законодателство. Това е относно рамките. Относно въпросите. До настоящия момент ние не знаем обхвата на тол системата. Няма действаща нормативна база.

Не виждам. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Шишков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Колега Бонев, с Вас винаги е удоволствие да се спори на тема нормативна уредба. Дали имат необходимата носимоспособност? Колега, в чл. 147, ал. 1, т. 2 на ЗУТ ясно е казано какъв е редът за издаване на разрешенията за строеж за тези рамки, както и за всички обекти, попадащи в тази категория. Това, което е задължително и необходимо условие, е да бъде издадено становище от инженер конструктор, каквито сме аз и Вие, което становище да доказва носимоспособността на съответното съоръжение. Този инженер конструктор поема пълната отговорност дали тази рамка има достатъчна носимоспособност или не, дали оразмерява всички необходими натоварвания. По отношение категоризацията на обектите сте съвършено неправ. Това тълкуване, което правят част от колегите, е абсолютно невярно. Категорията на пътя не носи категорията на съоръжението. Отворете наредбата и ще го погледнете. Там е записан начинът, по който се издават разрешенията за строеж за отделните подобекти. Дори има становище на ДНСК по този въпрос, но да не навлизаме в детайли.

Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков. Продължаваме с изказванията. Господин Ибрямов, заповядайте. Господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Висотата на парламентаризма изисква от нас да кажем точно и ясно какво се случва с прословутата тол система. Ще напомня на колегите от ГЕРБ, че миналата година имахме сериозни дебати именно по въвеждането и пускането в действие на тол управлението чрез тол системата. Нямаше нито едно изказване от нито една парламентарна група, която да не подкрепя тол системата. Напротив, имаше дебати, доколкото мога да ги нарека дебати, за това дали въвеждането от 2019 г., защото тогава, господин Ненков, Вие не казахте, че 2019 г. ще бъде преходна година. Ако е преходна, защо тогава българските граждани, превозвачи и други трябва да плащат за преходната си година? Това е друга тема, която трябва да се разисква. Факт е, че с въвеждането на електронната система за отчитане дали някой си е купил винетка, не функционира добре, тръгна с фал старт. Имаше скандали, които бяха обширно излъчени по националните медии. Госпожо Министър, Вие миналата година бяхте сред нас като народен представител и станахте свидетел на всички тези дебати. В момента има ли проблем? Естествено, че има.

В единия вариант се предлага създаването на временна анкетна комисия, която да направи цялостен анализ какво се е случило. Няма да влизам в детайли, защото в общественото пространство и в общественото мнение вече витае, че става дума за корупция, става дума за пари, които отиват на вятъра или не се изразходват по целесъобразност. Не казвам дали е така, дали е правилно или не, това просто витае. Естествено, всеки месец да има доклад от страна на Министерството как върви управлението на тол системата. Ние всички знаем, че тол системата ще бъде въведена от месец август. В този преходен период имаме електронни винетки. Само че кажете за големите превозвачи,

и този обществен съвет или министърът да докладва на всяко двумесечие. Уважаеми колеги, като Народно събрание, като парламент трябва да намерим онзи подход, който българските граждани да разберат, че ако сме допуснали грешки, защото няма да посочват само едните, ако сме допуснали грешки, да си посипем главите с пясък и да кажем: „Да, има проблем, ще го изчистим в рамките на няколко месеца. Министърът да идва всеки месец, или някой от този обществен съвет, или комисията, ако се създаде, и да докладва какво е станало.“ Нито трябва да се говори за корупция, нито да се говори кой какво е направил, как го е направил и така нататък, защото това създава сериозен шум в българското общество, което не е полезно за парламентаризма. Другото важно да се отбележи е за пей кодовете. Когато се купуват пей кодовете по банков път и става дума не за една кола, а за няколко превозни средства и ги посочиш, има проблем, и то сериозен проблем. Системата разчита само един пей код и едно плащане, въпреки че си платил за няколко пей кода с няколко плащания. И в един момент българските граждани и превозвачи остават с впечатление, че техните пари са отишли на вятъра и те са принудени да купуват нова система, чакайки парите да бъдат върнати от АПИ, защото те влизат по сметката на АПИ. Ако не е вярно, министърът да ме поправи. (Реплика много внимателно трябва да подхождаме към тези важни за България и за управлението – говорим за електронното управление, което се опитваме години наред да го въведем, тази тол система да заработи в адекватни, обозрими обозрими бъдещи периоди, така че да улесним работата на българските граждани, на превозвачите, защото сме законодатели и трябва да улесним, както вчера спорехме дали Изборният кодекс затруднява или не,

Не виждам. Продължаваме с изказванията.

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вече втори месец продължава провалът при въвеждането на електронните винетки и тол системата.

Потърпевши, разбира се, са всички български граждани и целият транспортен бизнес. У всички остава усещане, че за пореден път държавата изразходва стотици милиони левове…

АПИ е в постоянни скандали – от ремонт на магистрали, пътища до хаоса с тол системата и винетките. Бушончетата, които дадохте със смяна на хора от АПИ, не решават проблемите. Остават редица въпроси, на които трябва да се даде отговор. Остава един от важните въпроси: защо се избра фирма, която да бъде конкурент на държавата, фирма, която ще взема 7% от всички приходи в Пътната агенция? Нима това не можеше да бъде държавна фирма? Всички казват, че малкият бизнес в нашата страна не върви. Не, аз казвам обратното: върви този бизнес, който е на държавната хранилка, уважаеми колеги, този бизнес, на който Вие всеки ден му давате милиони левове само за това да минават пари през него.

конвертират ги. А аз ще кажа точно обратното: не, уважаеми колеги, проблеми има, и те са много. Ще започна от това, когато ни спрат на пътя. Спират ни от шест до осем души – хора, които са на заплата, които получават заплати от данъкоплатците в нашата страна. Какво се случва обаче при спирането на пътя? Идва човек, който взима данните на винетката. И аз, уважаеми колеги, искам да Ви задам въпрос: какво се случва, ако моята винетка е до 21 февруари, а колегата, който ще ми вземе данните от винетката, влезе в компютърчето и въведе, че тя е до 21 ноември?

Не, обяснете ми го, след като свърша. Питам Ви следващото нещо: какво се случва, когато се плати винетката по банков път? Дават се пет дни право тази винетка да влезе в сила, но тези пет дни, уважаеми колеги, се взимат от дните на плащане. Давам Ви директния пример – от 21 февруари вкарвате винетка до 20 март.

вместо месечната винетка от 134 лв. знаете ли какъв документ дойде, че са платени 134 хиляди. И това ще Ви го дам като документ, за да го видите. Не, не съм ги превел. Не аз съм ги превел. Превеждат ги превозвачите и това са проблеми, за които те всекидневно се свързват с мен и дават сигнали. няколко думи за автобусния транспорт. Уважаеми колеги, искам да попитам защо ги няма тук министъра на транспорта и министъра на финансите? Защото

Така че за нас това е най-добре. Трябва да има анкетна комисия, за да може всички тези неща, които казваме, да бъдат изчистени. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов. Реплика?

Вярна ли е информацията, че тази частна фирма е получила от Агенция „Пътна инфраструктура“ ексклузивни права за разпространение на тези винетки? Смятате ли, че това е добре и защитава държавния интерес, защото в крайна сметка

Ако са верни сметките на Агенция „Пътна инфраструктура“, че годишно системата ще генерира приход в размер на 1 милиард, приходите на тази частна фирма ще бъдат в рамките на 70 милиона.

Благодаря Благодаря за репликата. С това и исках одеве да завърша. Уважаеми колеги, именно затова ние искаме да има анкетна комисия, защото в нашите съграждани остава горчива истина, че за пореден път се изразходват стотици милиони левове, без да има яснота без да има яснота как е избрана тази фирма, без да има яснота по поставянето на необходимите съоръжения на пътищата. И именно затова искаме да има анкетна комисия и да изчисти всички тези неща. Българската социалистическа партия винаги е била последователна и винаги сме държали за държавна политика.

Дебатите днес са интересни. За мен най-вече са интересни, защото в изложението си към Проекта за решение на БСП, колегата Данчев зададе няколко въпроса, в същината си, според мен, 90% от тях технически. Това, което направи дебатите интересни, е как колегите от опозицията успяха от няколко чисто технически проблема да развият и да изградят политически тайфуни, около които да завъртят цялата си теза. Но нека се върнем към въпросите, които колегата зададе. Голяма част от проблемите бяха свързани с някои от функционалностите на информационната система, която стои зад реално внедрената тол система. Това е една голяма, тежка и сложна система. По същината си може би е най-голямата система в страната от гледна точка на проектни потребители, на контролни функции – имам предвид мащаба на контролните функции, които ще се извършват с тази система. Що се касае до проблемите, които възникнаха в края на миналата и началото на тази година след внедряването, нормално е една тежка и сериозна система да прояви някакви дефекти. Никой не е казвал, че ще работи безпроблемно, никой не е очаквал да няма проблеми. Още повече, през пролетта на миналата година, когато беше анонсирано, че предстои внедряването и изграждането на тази система, тогавашния министър, мисля, че господин Нанков, направи това като изявление обяви, че през 2019 г. ще използваме времето да установим дефектите, проблемите, недотам добрите функционалности и да ги отстраняваме. Това се и случва – две-три седмици имаше проблеми и забавени плащания. Може би не можеха да се извършват плащания, но така или иначе към днешна дата системата работи.

от, да го наречем „почти банковата функционалност“, която Агенция „Пътна инфраструктура“ успя да изгради в това звено за управление на пътните такси. Тъй като реалността е, че само от дейността, която те внедриха, казвам тази почти банкова институция, защото начинът, по който го реализират, начинът, по който извършват картови плащания и транзакции, спестява за следващите три години над 17 милиона. Тоест самата система вече започва да дава резултат. Дублираните плащания бяха не повече от 150 броя. Сравнено с милион и триста, прави

на Закона, пак казвам, именно по отношение на взаимовръзки и интерфейс с всякакви други институции и агенции. Как са внедрявани системите в останалата част от света, в частност в Европа? Обикновено между 18 и 36 месеца отнема изграждането и внедряването на подобна информационна система, която да обслужва нуждите на тол системата в определени държави. България успя за 11 месеца. За 11 месеца започна, изгради я, внедри я, изгради административния капацитет, създаде експертния потенциал, който да може да обслужва тази система, да може да работи с тази система и съответно системата да заработи без проблеми. Да, пак казвам, в началото на годината имаше 2 – 3 седмици, в които имаше проблеми с някои функционалности, но това е очаквано. Преди почти една година беше обявено, че 2019 г., пак повтарям, ще бъде не преходна година, а година, в която ще установим къде са проблемите и ще ги решаваме. Това и правим. месеца. Само за сравнение – Германия забави внедряването на подобна система със 16 месеца. Самото забавяне беше 16 месеца. Държави като Белгия, Словакия, Унгария имаха по три-четири месеца забавяне внедряването на някои от основните функционалности. С това ще приключа, колеги. Пак казвам, не е необходимо да правим анкетна комисия, която да се занимава с техническите проблеми – те са ясни, отговори на тези проблеми са дадени. Анкетна комисия за технически въпроси ще е нещо наистина ново за това Народно събрание. Нека върнем дебата в експертната повърхност. Нека да се фокусираме върху важните неща и да оставим Министерството да си върши работата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Не, не ме призовавайте да правя необосновани стъпки. Има ли реплики от парламентарни групи, които имат време в запас? Няма.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

в политически такива. Мисля, че имам право в такъв случай да се защитя и да обясня, в рамките на процедурата по лично обяснение какво съм имал предвид в тази ситуация. Защото техническите дефекти са това, което, Вие, господин Христов, като управляващи, превърнахте в политически ефекти – буквално. Били са очаквани проблеми в системата, казахте. Да, били са очаквани, а били ли са предвидени неустойки в системата, след като вече е бил направен тест на системата? Системата е приета на 17 декември На 17 декември е приета от АПИ без забележки. Защо, след като са били очаквани тези дефекти, не е било предвидено приемане след реалния тестови период? Да припомня, че министър-председателят превърна тези технически дефекти, Вашият министър-председател господин Бойко Борисов, в политически действия, защото той уволни ръководството на АПИ и се извини на българските граждани.

Данчев. Извинявам се, не разбрах, че искате думата за лично обяснение. Мислех, че искате думата за реплика. Личното обяснение не влиза във времето на парламентарната група, така че моя беше грешката. Уважаеми господин Вълков, моля, заповядайте.

Аз искам да се фокусирам върху това защо не трябва да има такава парламентарна комисия? Защото смятам, че няма такива сериозни проблеми, които да налагат създаването на такава комисия. Вярно е, че има определени трудности, които се преодоляват в процеса на въвеждане на тази система. имаме стартирала електронна система, която е въведена с едни много бързи срокове, както каза колегата, за 11 месеца – нещо, което не е направено от другите страни в Европа. това трябва да се гордеем, а не да правим анкетни комисии за щяло и нещяло и без да имаме проблем, да се опитваме да го възпроизвеждаме. Имаме договор, сключен на 18 януари 2018 г., между Пътната агенция и „Капш

Съгласно този договор е въведена в експлоатация първата фаза или това са електронните винетки. Вярно е, че имаше проблеми в първите десетина дни, но тези проблеми са преодолени. Затова, че системата е функционираща, това че системата е ефективна, има отделни индикатори и показатели, които са важни за една такава електронна система, а те са: достъпност, правоприлагане и повишаване на доходите.

Второто нещо, което имам предвид, е за правоприлагането. Към настоящия момент контролът, който се извършва, се осъществява от 105 екипа на Националното тол на Националното тол управление. Вярно е, че през първите десетина дни е било съвместно с Автомобилна инспекция и с органите на КАТ, но този период, за който казахме – 2019 г., като период, в който ще има трудности или някакви несъществени проблеми, ни показват и нещо друго. За тези по-малко от две седмици са направени над 14 500 проверки на автомобилите. Това говори за една устойчивост и сигурност на движението. Накрая ще завърша с едни цифри относно увеличение увеличение като абсолютна стойност на закупените електронни винетки и като абсолютна стойност на средствата – с над 10 милиона, към настоящия момент. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков. Реплики? Имате

Господин Председател, уважаема госпожо Министър! Господин Вълков, слушах Ви внимателно! За мен проблемът е, че толкова бързо се въведе тази тол система. Казахте: „11 месеца – в рамките на 11 месеца тя беше въведена“, нали така?!

Второ, когато говорехте за трите функционалности на тази тол система, започнахте с точките за достъп – 4 хиляди точки за достъп, това казахте Вие. Пет? Окей, пет. Ако отидем в първите десет на най-близко до нас разстояние, колко от тях ще работят или работят, знаете ли? И много важно – споменахте за повишаване на доходите, обяснете кои доходи се повишават чрез тол системата? Благодаря.

Господин Иванов, съгласен съм с това, което казахте, че точките не са толкова – те са много повече от 4 хиляди. Не знаем колко милиона телефони има в България, но

По отношение на това, което казахте, господин Иванов, имах предвид, че проблемите, които ни се предлагат тук, в залата, не са проблеми, а са технически трудности.

останаха пилоните да стърчат над водата на повече от половината река, и трябваше 26 милиона допълнително да бъдат дадени от Народното събрание за завършване на обекта. Ето, това е проблем! Но за тях нямаше такива комисии. Нямаше такива комисии! Аз затова казвам, че Народното събрание не трябва да се занимава с технически проблеми. Парите за тях не бяха дадени за строителство, те бяха дадени за пропуснати ползи от строителите. И кой беше виновен за това – няма да говорим сега в момента?!

Вече казахме, че няма да приемем предложението за анкетна комисия, просто защото не смятаме, че има нужда от такава. Няма някакъв скандал, няма някакви големи неясноти и това се вижда дори и от този дебат. Приемали сме анкетни комисии, които са предлагани от опозицията досега и сме показали, че нямаме проблем с това. В този случай просто няма нужда. Това на техническо ниво. На политическо ниво. След като всички парламентарни групи заявиха, че са за тази тол система – това е една от най-сериозните реформи, които извършва това правителство, поставя цял сектор на нова плоскост, и ние очаквахме помощ от Вас, не очаквахме от Вас да превръщате наистина технически проблеми в политически. Не са толкова драматични тези проблеми. Повече винетки са продадени отколкото миналата година, което означава, че системата работи. Да, 200 човека са имали проблем от 200 хиляди обаче. Ако сметнем колко души са имали проблем с това, че са си загубили касовата бележка миналата година или пък са си скъсали винетката, ще видите, че сигурно са пак Когато става въпрос за такива стратегически въпроси, защото тази система ще работи и за следващото правителство, и за по-следващото, тя ще продължи да работи десетилетия напред и ще осигурява възможност на държавата да строи пътища и да ги финансира по съвсем друг начин, защото тази система вече прави строенето на пътищата такова, че да плаща този, който ги ползва, а не да ги плащат всички, както се случваше до момента.

Така се прави – влиза се в проблема и оттам нататък се решават техническите въпроси. Това правим и затова няма да Ви подкрепим. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Днешният дебат е малко закъснял може би, тъй като този проблем беше актуален реално преди месец и половина. Ще започна с това, че системата, за която говорим, може би е единствената, която извършва толкова сериозна реформа. В България е обичайно да се говори за липса на реформи, ето че системата на пътищата направи нещо, което се опитваше да направи поне пет години. Това става сега, в нашия мандат, с решението на управляващото мнозинство, с подкрепата на думи от част от опозицията и в края на краищата негласуването на възлови текстове от Закона, които направиха възможно въвеждането на тол системата. Така или иначе тази система започва да работи. Започна с електронните винетки, създаде някакви проблеми. Тези проблеми бяха решени в рамките на 15 дни, ако не ме лъже паметта. В Комисията, която имам честта да председателствам, между другото, на последния блицконтрол беше поставен въпросът, но беше поставен от представител на мнозинството, а не на опозицията, имаше доста изчерпателен отговор по темата – в какво са били техническите проблеми, как са отстранени? Имаше и заявка от наша страна, че ще искаме още изслушване във връзка с влизането на тол системата, ще искаме по-внимателен анализ и повече тестове преди пускане на системата, за да няма отново подобни проблеми. Факт е, че системата на пътищата е тотално недофинансирана и това е три десетилетия назад. десетилетия назад тя получава 30 – 40% от това, което всъщност трябва да получава, и с настоящите промени ние гарантираме нейното самофинансиране. В това отношение може би този дебат беше за пленарната зала, а този беше за специални комисии, за тяхната работа, но този дебат мина миналото лято. Сега ни се задават въпроси въпроси в журналистически стил: ама има ли далавера, някой краде ли, има ли проблеми в обществените поръчки, изнудвана ли е фирмата? Понеже епистоларният жанр жанр е силен за опозицията, аз предлагам да си напишат всички тези предположения или в някакъв фантастичен сюжет, или в сигнал до прокуратурата и да делегират на този, който е отговорен за подобни проверки, тази отговорност. Смятам, че в Комисията по регионална политика и благоустройство имаме необходимия капацитет и можем наистина да правим възможния дебат, с който да следим напредъка по въвеждане на тол системата и ако можем да спомогнем за решаването на проблемите, ще го направим. Парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще подкрепи Проекта на колегите от ГЕРБ и няма да подкрепи Проекта на колегите от БСП. Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Уважаема госпожо Министър, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, преди всичко искам да благодаря на парламентарната група на БСП, на Георги Свиленски, на Петър Данчев за това, че предизвикаха и инициираха този дебат от информационната кампания, от която имат нужда българските граждани, и имахме възможност днес да разискваме проблемите с въвеждането на електронната система за таксуване по републиканската пътна мрежа. В миналия парламентарен контрол, където ми беше зададено питане за общата политика за винетките, и на което питане коректно отговорих за общата политика за винетките, бяха зададени и въпроси, на които днес имам възможност да дам отговор. Ще започна по реда, в който господин Свиленски ги зададе: изнудвана ли е фирмата да бъдат използвани подизпълнители от загубилите участници? Този въпрос, господин Свиленски, трябва да бъде зададен на фирмата „Капш“, спечелила търга, не на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Аз не съм видяла представител на фирмата „Капш“, който публично да е казал това, нито пък да е депозирал в Министерството или в Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за такава ситуация. Ако Вие разполагате с конкретна информация, можете да сезирате контролните органи. Другото е просто медийно говорене. По втория въпрос – има ли отпаднали дейности и какви са те? те? Първо, да кажа няколко думи за договора. На 15 януари 2018 г. Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа беше подписан от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ господин Дончо Атанасов и Михаел Вебер, представител на Международния консорциум „Капш Трафик Солюшънс“. В продължение на две години процедурата бе обявявана, блокирана от жалби пред КЗК и ВАС. Бяха обжалвани документацията, разясненията по нея, опитите на възложителя за удължаване на сроковете. На 16 август 2017 г. бяха отворени офертите на шестимата кандидати. Получиха се жалби срещу избрания изпълнител „Капш Трафик С оглед на необходимостта от ускоряване на процеса по въвеждане на системата Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискала разрешение за предварително изпълнение от КЗК. Последвала е нова жалба пред ВАС, но решението на съда е сложило край на драмите с тази процедура и договорът е подписан. Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства над 3,5 тона и на база време за леките автомобили, е на стойност 149 млн. 997 хил. лв. без ДДС. Искам да подчертая, че от допуснатите до отваряне на ценови оферти кандидати предложението на избрания за изпълнител „Капш“ е с 43 милиона 503 хиляди по-ниско. Анексът към договора. В процеса на изпълнение на договора Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Капш“ са констатирали необходимост от корекции, които да доведат до по-добри функционалности на системата. Измененията са се наложили заради обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от страните при подписване на договора. Важно е да се уточни, че анексът не води до промяна в предмета и общата стойност на договора. Част от дейностите са отпаднали, други са били подобрени, а трети са изцяло нови. Например съгласно първоначалната документация по обществената поръчка правоприлагането е следвало да се извърши от органите на МВР. Впоследствие, след размяна на кореспонденция между компетентните органи и съгласно утвърдената международна практика, е решено правоприлагането да се извършва от страна на служители на Националното тол управление. Отпаднала е необходимостта от изграждане на оптични връзки поради наличие на изградена вече такава комуникация до граничните контролно-пропускателни пунктове. е предвидена възможност за заплащане на електронни винетки по банков път, което изискване е съобразено с влизане в сила на Европейската директива за оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в общността. Анексът е подписан в съответствие с действащите закони, за което е получено и положително становище от Агенцията за обществени поръчки. Всички промени са договорени след добре обосновано експертно становище и позиция на партньорските институции. Целият договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Капш“, както и последващият анекс, са публикувани на интернет страницата на Пътната агенция и са напълно достъпни. Следващият въпрос: има ли заповед за спиране монтажа на терминалите, за които говорихте, на граничните контролно пропускателни пунктове? Не – това е моят отговор! Нито едно от лицата за контакт на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изпълнителя „Капш“ не е изпращало писмо до фирмата за спиране монтажа на терминали на гранични контролно-пропускателни пунктове. асоциация по коледните и новогодишните празници да не се извършва монтаж на техните обекти, тоест на бензиностанциите, а не на граничните контролно-пропускателни пунктове, както беше направено внушение, ръководството на „Капш“ е поискало потвърждение от служител на Агенция „Пътна инфраструктура“, който в имейл потвърждава постигната договорка с Българската петролна и газова асоциация. Къде тук видяхте гранични контролно-пропускателни пунктове?! Къде видяхте кореспонденция между „Митници“ и АПИ, аз не разбрах. Тук има два нюанса: първо, господин Нинов, чийто имейл Вие цитирате, не е официално лице за контакт и кореспонденция между Агенция „Пътна инфраструктура“ и както и в разменените имейли. За Ваше съжаление изобщо не става дума за гранични контролно-пропускателни пунктове. За бензиностанциите. Монтажът не е спиран никога и не е имало такова писмо по коледните и новогодишни празници за граничните контролно-пропускателни пунктове. Знаете, че проблемът, който се създаде на 2 януари, беше за липсата на терминали на ГКПП-тата.

защо дирекция в Агенция „Пътна инфраструктура“, а не държавно предприятие? Като нововъзникнала структура Националното тол управление имаше първоначално нужда да използва административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а впоследствие да се направи административна реформа, каквато е била първоначалната идея – да бъде държавно предприятие. Моето наблюдение и това, по което в момента се работи от колегите от дирекцията в АПИ, както и от останалите дирекции в Агенция „Пътна инфраструктура“, показва, че това е било изключително разумно и правилно решение. Докато се назначи персонал, докато този персонал изгради компетенции, умения и придобие опит, навлезе в детайли в работата на дирекцията, се ползва

а чрез нея изцяло се подменя досега съществуващият модел на хартиените винетки за време – за леки автомобили, и за тежкотоварни автомобили на база изминато разстояние. С реформата ще осигурим реално заплащане за използването на пътищата, при това без да се натоварва бюджетът на гражданите. Нововъведението е тежкотоварният трафик, който повече руши пътищата, вече да плаща за изминато разстояние. Добрата новина за всички е, че без значение дали са от ГЕРБ, или от БСП, от някоя друга партия или безпартийни, събраните около 1 млрд. лв. годишно ще бъдат изразходени само и единствено за рехабилитация на пътищата и за строителството на нови. Пътният сектор ще стане първият, който ще се самоиздържа, и ефектът ще бъде усетен от хората с качеството на пътищата в България. Станахме свидетели на немалко критики – някои основателни, други не толкова, но аз искам да благодаря на българските граждани за подкрепата, която получихме за въвеждането на тол-а, за търпението, с което заедно преодоляхме първоначалните проблеми при старта на електронната винетка. Ние се извинихме. На недоброжелателите ще кажа: уверени сме в правотата на тази реформа и съвсем скоро – само след няколко години, хората ще започнат да виждат строителство и ремонти, очаквани с десетилетия и станали възможни именно заради приходите от тол-а. В момента от 20 000 км републиканска пътна мрежа 8000 са за ремонт. Разбирате, че Агенция „Пътна инфраструктура“ няма ресурс за тези мащабни ремонти. Такава мащабна реформа има нужда не от конфронтации, а от общи усилия, защото никой няма да има полза от провал на този мащабен проект. Отворени сме за критика, стига тя да не е самоцелна, а да води до добри решения. Затова и с благодарност приемам предложената комисия – Обществен консултативен съвет, който направиха депутатите от ГЕРБ, защото смятам, че в този Консултативен съвет ще можем да говорим за проблемите и да търсим решения както с партньорските институции, така с всички браншови организации. Уважаеми народни представители, въвеждането на електронната система не е еднократен акт, това е процес, който ще продължи цялата 2019 тъй като все още има хартиени винетки, които са валидни, а в средата на годината ще бъде въведен и тол за тежкотоварните автомобили с първоначален тестови период. От старта на продажбите на електронни винетки на 17 декември 2018 г. досега са продадени 1 млн. 368 хил. 433 електронни винетки общо за 104 млн. 293 хил. 616 лв. Към момента фактите са, че имаме монтирани вече 428 терминала за самотаксуване и предстои да бъдат монтирани още два на на Граничен контролно-пропускателен пункт Стразимировци, като досега на граничните пунктове има 19 устройства. Винетки

на гише във всички 28 областни пътни управления, 3000 каси на „Български пощи“, 2300 каси на „Изипей“ и така нататък, няма да изброявам. Само ще Ви кажа, че общо точките, от които българските граждани могат да си закупят винетки, са 8232. Това е в отговор и на всички останали, които казаха, че вече втори месец има провал. Не, няма провал, господин Младенов, има работеща система, която е тежка електронна система, и в процеса на нейното въвеждане се получават проблеми, които се отстраняват незабавно. Така че системата работи и няма причина да се твърди, че българските граждани няма откъде да закупят електронна винетка.

Първият: „Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане, № 954-05-4 от 16 януари 2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед по възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Комисията е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие два месеца. 2. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечно да представя в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление доклад за напредъка и резултатите по въвеждането в експлоатация на електронната система.“ Моля, режим на гласуване.

разискванията по питане, № 954-05-4 от 16 януари 2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки

Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. В срок до 31 март 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации.“ Моля, режим на гласуване.